nastavljamo sa radom.Reč ima narodni poslanik Uglješa Marković. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvaženi članovi Agencije za energetiku, koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas govorimo o Izveštaju Agencije za energetiku Republike Srbije.Na samom početku želim da istaknem i kažem da mi je posebna čast da mogu danas da govorim na ovu temu, posebno imajući u vidu da sam svoj master rad na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom profesora Miomira Jakšića, odbranio baš na temu agencije i onoga što su mogućnosti ulaganja kada pričamo o energetskom sektoru Republike Srbije.Potreba za regulacijom u ovoj oblasti se javila pre nekih 30 godina sa razvijanjem tržišne energije i kada pričamo o Evropi u Srbiji od 2005. godine imamo Agenciju za energetiku i moj mentor je bio i vaš kolega u prvom savetu Agencije za energetiku, tako da to spominjem iz razloga što sam puno stvari mogao da čujem i naučim od njega kako funkcioniše Agencija, kako je funkcionisala u tom periodu, ali ono što sam takođe od njega ima priliku da saznam da je zaista Agencija, da jačina ljudi izrazitih kompetencija, znanja i iskustva iz oblasti električne energije, nafte i gasa i da zaista imate kadrovski kapacitet za svih ovih 16 godina svog postojanja da obavljate onu ulogu za koju ste imenovani uostalom i od Narodne skupštine Republike Srbije.Ono što bih takođe naglasio jeste da vi kao Agencija imate ulogu da regulišete tržište energije i da nađete neki balans između onoga što jeste privatni i neki privatni interes subjekata koji se nalaze na trom tržištu, odnosno privrede i domaćinstava.Nije vam lak zadataka, pogotovo imajući u vidu da je energija

i vi kao nacionalno regulatorno telo imate u tom smislu jako težak zadatak koji, po mom nekom mišljenju, ispunjavate na visokom stepenu.Ono što sam zaključio čitajući Izveštaj za 2019. godinu jeste da je on sveobuhvatan, precizan i tačan i da iz njega zaista možemo dobiti sve neophodne informacije kada je u pitanju struja, nafta i gas.Kada razgovaramo o električnoj energiji, ono što ja donekle smatram i mislim jeste da, pogotovo kada pričamo o prenosu električne energije,

ali ono gde bi smo možda mogli malo da smanjimo te gubitke jeste u našem distributivnom sistemu. Oni su za poslednjih devet godina sa 16,3 pali na 11,7%, što je dobar rezultat, što je dobar pokazatelj. Izraženo u novcu, tih 11,7% je oko 200 miliona evra, odnosno 140 miliona. Od tih 200 miliona evra su oni koji su opravdani troškovi usled same strukture potrošnje električne energije, ali onaj ostatak bi mogao, po mom mišljenju, na dva načina možda da se unapredi.Jedan od tih načina, o njemu je u prethodnom periodu i bilo reči u Narodnoj skupštini, zato i govorim o njemu, bilo je poslaničkih pitanja na tu temu u januaru mesecu, a to jeste zamena preko jednog miliona i 150 hiljada drvenih stubova koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije.To govorim iz razloga što je bilo dosta pitanja od građana upućenih nama u tom periodu, jer su imali prekid u snabdevanju električnom energijom u januaru mesecu. On je brzo otklonjen zahvaljujući efikasnosti, ali govorim da bi smo zamenom tih drvenih stubova, postavljanjem betonskih stubova ali i zamenom te „ovnesne“, da me ispravite kako se kaže, opreme, možda nisam dobro ni rekao, mogli da podstaknemo i našu privrednu aktivnost i time pospešimo i naš ukupni ekonomski rezultat, pokrenemo našu privredu, a i smanjimo gubitke o kojima sam već govorio i ono što je najvažnije, dobijamo još veću stabilnost u snabdevanju električnom energijom krajnjih potrošača, što mislim da je donekle i najvažniji cilj.Takođe, i ugradnja pametnih brojila koja bi mogla da se očitavaju na daljinu je jedan od načina gde bi smo zasigurno uspeli da smanjimo neovlašćen neovlašćen pristup, ono korišćenje električne energije, da ne kažem narodski rečeno – krađu. Zasigurno bi su tu napravila jedna od ušteda.Ono što sam rekao da jeste opravdano gubitak od 140 miliona zbog same strukture potrošnje, mislim da bi mogao takođe na dva načina možda da se unapredi u nekom narednom periodu, jedan od ta dva načina, mi smo već ozbiljno zakoračili i tu se dosta tiče gasifikacije.Trenutno

sve veći broj potrošača zahvaljujući toj gasifikaciji moći da imam pristup samom prirodnom gasu i da ćemo na taj način moći da povećamo i broj korisnika prirodnog gasa.Drugi način jeste, ono što je ste sve veća tendencija u svetu a tu govorimo o obnovljivim izvorima energije i o tzv. proizvođačima i potrošačima i tu, pre svega, mislim na solarne panele koji su trend u svetu i treba razmišljati o nekim subvencijama u tom smeru da imamo domaćinstva, kuće i zgrade, mi ih već imamo, ali da povećamo taj broj koji bi mogli i sami da proizvode električnu energiju. Jedan deo te energije koriste za svoju sopstvenu potrošnju, višak da odlazi u distributivni sistem i zasigurno bismo i tu smanjili gubitke u samom prenosu, a da ne pričam naravno i o uštedama i o onome što bi možda dobili i kroz prizmu životne sredine.Takođe, želim da prizmu svega toga naglasim da je obnovljivi izvor energije i ulaganje u solar zaista u poslednjih, pogotovo poslednjoj deceniji se zaista jako brzo ta oblast razvija, u poslednjih sedam-osam godina za jedan kilovat, vi me ispravite ako grešim je bilo potrebno 22,5 m2 solarnih panela, danas je to svega 7 m2, što dođemo do neke računice da je već u samoj ceni koštanja za nekih tri puta opala u tom segmentu proizvodnja električne energije dobijena iz Sunca, a da ne pričam da u poslednjih 40 godina je ta cena po jedinici mere opala 100 puta. Znači, to je tendencija ka kojoj se ide i o kojoj mi, po mom mišljenju, treba da razmišljamo.Takođe, ono što želim da pohvalim iz Izveštaja Agencije za energetiku jeste akt o izuzeću „Gastransa“ u kom ste vi i te kako učestvovali kao Agencija, zahvaljujući u kome smo mi dobili, odnosno država dobila i njeni građani 402 km gasovoda km gasovoda koji prolazi od bugarske do mađarske granice, odnosno od Zaječara do Horgoša. Time smo izgradnju novog gasovoda, infrastrukturni standard snabdevanje N-1 će biti zadovoljen, jer će sa 38,3% biti povećan na 114% i to već samo po sebi govori koliki je to projekat koji je vredeo 1,5 milijardu evra a čime će građani Srbije i država Srbija dobiti i stabilnost u snabdevanju prirodnim gasom, ali dobiti i diversifikaciju u izvorima energije i podići mogućnost očuvanja svoje životne sredine.Bio bih nepošten a da ne kažem da taj veliki Projekat Turski tok koji je 1. 1. januara, čini mi se, pušten, delom pušten, ne bi bio moguć i realizovan da nismo imali i mudru i odgovornu politiku našeg rukovodstva, državnog rukovodstva, na čelu sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem, mudrom i odgovornom spoljnom politikom bivšeg ministra spoljnih poslova a sadašnjeg predsednika Narodne skupštine, Ivice Dačića, ali i dvojice ljudi koji su od početka do kraja učestvovali u tim projektima to je bivši ministar energetike i rudarstva, Aleksandar Antić i direktor „Srbijagasa“, Dušan Bajatović.Mislim da smo pokazali da imamo ljude koji mogu da sprovedu velike projekte, da smo kao država spremni da učestvujemo u njima i da razmišljamo o budućnosti naše dece i naše Srbije.Ono

bih to da je on bio prva žrtva globalizma u borbi za odbranu suvereniteta i celovitosti naše zemlje i da 20 godina, 21 godinu od kada on više nije predsednik države mi i dalje imamo borbu za očuvanje tih istih interesa koji su definisani Rezolucijom 1244 kada pričamo o južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji, naša borba i dan danas traje za nju, ali i o Republici Srpskoj, našem, odnosno entitetu u okviru Bosne i Hercegovine, zapadno od Drine, zahvaljujući kojoj smo dobili, odnosno srpski narod dobio svoj entitet, tako da mislim da je to ono što sam ja smatrao potrebnim da spomenem u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Što se tiče poslaničkog klupa SPS, mi ćemo podržati izveštaj Agencije danas kada bude glasanje. On je kao što sam rekao, sveobuhvatan, precizan,

poštovani građani Republike Srbije, na samom početku moram da kažem da poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu podržaće zaključak nadležnog skupštinskog odbora koji je razmatrao izveštaj o radu Agencije za energetiku za period 2019. godine.Ono što moram da istaknem jeste da izveštaj na jedan sveobuhvatan način tretira pitanje energetike i ono što se kao zaključak izvodi, to je da je Srbija u energetskom smislu stabilna zemlja. zemlja. Moram da ukažem i na jedan deo koji stoji u izveštaju, a koji je vrlo važan sa aspekta zaštite kupaca, a to je taj žalbeni postupak koji je Agencija za energetiku kao drugostepeni organ sprovodi, a čiji je cilj u stvari da u upravnom postupku utvrdi sve žalbene zahteve i na najbolji način da zaštiti interes kupca, ako je došlo do prekoračenja procedure ili materijalnih propisa. Iz vašeg izveštaja se vidi da je najviše žalbenih zahteva se odnosilo na priključke koji se odnose na korišćenje električne energije, a da na priključke koji se odnose na korišćenje gasa žalbi nije bilo.Takođe moram da istaknem da kupci, odnosno građani Republike Srbije sem žalbenog drugostepenog postupka imaju pravo i na sudsku zaštitu što je jako važno, a to je kroz pokretanje upravnog spora onda kada su odlukom Agencije za energetiku nezadovoljni.Takođe, moram da istaknem i vašu ulogu koja se odnosi na prikupljanje kompletne dokumentacije koja bi kako energetskim subjektima, tako i državnim korisnicima pomogla u postupcima posredovanja koji su mogući i koji se vode radi razrešavanja svih spornih stvari kako između subjekata energetskih, tako i između korisnika.Ono što je Vlada Republike Srbije prepoznala kao jako značajno, a što ima socijalnu konotaciju i što je predstavljeno u vašem izveštaju jeste energetski zaštićen kupac i energetski ugrožen kupac. Naime, Vlada Republike Srbije svojim uredbama iz 2016. i 2018. godine na najbolji mogući način je predvidela zaštitu svih onih kupaca koji su teškog materijalnog položaja, pre svega mislim na korisnike novčane socijalne pomoći, korisnike dečijeg dodatka, čije se odluke nadležnih organa automatski dostavljaju i automatski imaju umanjenje na troškove isporuke električne energije.Ono što takođe moram da kažem, a što je Vlada prepoznala u cilju zaštite korisnika usluga, to su energetski ugroženi kupci. Koji su to kupci to su oni kupci zbog zdravstvenog stanja moraju radi medicinskih aparat koje koriste da koriste električnu energiju i oni ne mogu ostati bez dotoka električne energije. Moram da kažem da te odluke donose lokalne samouprave na osnovu zahteva takvih korisnika i da znam puno slučajeva gde se izašlo u susret, odnosno poštovala se uredba, a to su uglavnom oni bolesnici čije zdravlje zavisi od priključka na kiseonik i koji imaju smetnje, pre svega kada su u pitanju disajni organi.Ono što želim da istaknem, a što se tiče rada Vlade na daljem unapređenju energetskog sistema moram da istaknem da je 2020. godina bila veoma teška za čitav svet zbog pandemije koja je zahvatila čitav svet i uticala i na ekonomiju i na zdravstveni sistem i najrazvijenijih zemalja sveta.Za razliku od tih najrazvijenijih zemalja sveta Republika Srbija sem što je model zemlja po kojoj se uči i kada je u pitanju ekonomija i kada je u pitanju zdravstveni sistem moram da istaknem da je predsednik Republike Aleksandar Vučić u novembru mesecu 2020. godine otvorio jedno od najmodernijih postrojenja „Duboka prerada“ u Pančevu. Zašto je ovo postrojenje važno? Važno je iz razloga što je sa ovim postrojenjem

kao i uticaj mnogih drugih praškastih materija koji mogu da budu štetne za život i zdravlje ljudi.Ovo postrojenje „Duboka prerada“ značajno je i sa aspekta što se prvi put kod nas proizvodi naftni koks, a naftni koks i te kako je značajan kako u metalurgiji, tako i u građevinarstvu. Energetika jeste značajan zamajac privrednog razvoja i ekonomskog razvoja zemlje.Takođe,

otvaranje balkanskog toka kroz Srbiju 1. januara 2021. godine, predsednik Aleksandar Vučić otvorio je Balkanski tok u Gospođincima, poželeći i srećnu Novu godinu građanima Republike Srbije, a takođe i ukazujući na to da je Srbija postala vrlo važna u energetskom smislu, da se 1. januara 2021. godine dogodio važan događaj za Republiku Srbiju. Republika Srbija je postala i tranzitna zemlja za naftu, za gas, a to znači da će ubirati i takse po osnovu tranzita. Srbija je zemlja koja je i kada se tiče gasa postala energetski stabilna, a znamo da je gas jedan od najčistijih energenata.Moram da istaknem, da je najveća fabrika električne energije u našoj zemlji, a to je Termoelektrana „Nikola Tesla“ u Obrenovcu, da se na njoj rade postrojenja za odsumporavanje, odnosno za ublažavanje ublažavanje dimnih gasova, da se taj projekat radi zajedno sa japanskim investitorima i da će za nekoliko godina taj projekat biti završen. Kada bude završen procenat ugljendioksida u vazduhu biće devet puta manji, što znači da sve to direktno utiče na život i zdravlje ljudi, odnosno bolji kvalitet života i zdravlja ljudi koji žive u Obrenovcu.Kada je u pitanju korišćenje obnovljivih izvora energije, moram da navedem opštinu iz koje ja dolazim, a to je Priboj, gde se kao toplotna energija koristi drvna masa. Zahvaljujući Vladi Republike Srbije, preko Kancelarije za javna ulaganja, jedan deo i to deo u Starom gradu već je napravljena toplana čije je grejanje na drvnu masu. U toku je treća faza tog projekta, a tiče se izgradnje toplane, kao i rekonstrukcija toplovodnih cevi. Ta toplana trebalo bi da bude puštena u rad u oktobru mesecu 2021. godine, a već 2022. godine građani Priboja moći će da se greju na masu.Grejanje na bio masu, odnosno na drvni otpad je značajno sa aspekta smanjenja ugljendioksida u vazduhu, značajno sa aspekta smanjenja zagađenja, značajno je sa aspekta stabilnosti grejanja, značajno je sa aspekta manjih troškova, manjih troškova, odnosno građani će plaćati onoliko koliko zaista potroše toplotne energije.Moram da istaknem da su obnovljivi izvori energije nešto na čemu Vlada Republike Srbije radi, kao obnovljivi izvori, izvori, kao toplotni izvori energije radi. I moram da istaknem da je drvni otpad na teritoriji Republike Srbije toliki, da kada bi se on koristio za grejanje mogao bi da zameni 1,57 miliona tona nafte. Inače, grejanje u Priboju na drvni otpad, što se tiče same količine tog drvnog otpada

masu.Naravno, htela bih da istaknem da do 2012. godine, kao što je moja koleginica, uvažena Ljiljana Malušić govorila, postojali su pljačkaši struje i kradljivci struje. Dragan Šolak je preko SBB svoje kompanije SBB krao struju, tako što je stavljao ojačivače na bandere, tako što je stavljao ojačivače na strujomere u kućnim zgradama, tako što je razveo 60 km optičkog kabla na vodovodne i toplovodne mreže u gradu Beogradu. Na taj način direktno je oštetio grad Beograd za toliki iznos novca da se moglo napraviti više od pet do šest dečijih vrtića.Naravno, vreme pljačkaša oličenih u liku Dragana Đilasa, Šolaka i njegovih pajtaša je prošlo, to vreme pljačke. Građani su jasno i nedvosmisleno rekli 2012. godine poslavši ih na brlog političke istorije. Sva ova današnja koprcanja nisu ništa drugo do njihovo muljanje u sopstvenom blatu.Republika Srbija, njeni građani podržavaju politiku koju vodi predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, jer sve što radi, radi pre svega u interesu građana i u interesu Republike Srbije. Zahvaljujem. Hvala.Narodni poslanik Stefan Srbljanović. Hvala, gospodine predsedniče.Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani članovi Agencija za energetiku, jako je bitno što smo u Srbiji stvorili uslove i ustalili praksu da nezavisna regulatorna tela rade svoj posao bez pritisaka izvršne vlasti i predstavljaju rezultate svog rada i izveštaje u ovom visokom domu što, složićete se, nije bio slučaj u nekim prošlim vremenima.Nekada, na primer, niste mogli da čujete Fiskalni savet da je mišljenje o zelenaškim kreditima, visokim kamatama na zelenaške kredite kojima se Srbija zaduživala pre dolaska SNS na vlast. takođe mogli da čujete ni članove Agencije za borbu protiv korupcije da pričaju o javnim funkcionerima koji su svoja bogatstva stekli dok su vršili te javne funkcije.Današnja odnosno izveštaj Agencije jeste zaista jako bitna, jer je sektor energetike strateški važan i označen je kao jedan od sektora sa najvećim potencijalom koji uz pomoć i podršku Ministarstva rudarstva i energetike može biti još bolji i efikasniji.To je svakako važno i spoljnopolitičko pitanje, jer su nam značajni odnosi sa svim partnerima u svetu.Sektori energetike i rudarstva su ključni za stabilno funkcionisanje i razvoj privrede, kao i za podizanje kvaliteta života građana. Vlada Srbije je u prethodnom periodu pokazala rešenost da završi reformisanje javnih preduzeća ne samo u gasnom, već i u energetskom sektoru.Gasni sektor mora da se reformiše, da završi završi odvajanje u pravom smislu te reči. „Transportgas“ mora i treba da se odvoji od „Srbijagasa“ isto kao i distribucija gasa. Ta reforma ne sme da bude i ne mora da bude sprovedena samo zbog usklađivanja sa pravnim direktivama Evropske unije, jer jer ćemo na taj način imati bolji pregled poslovanja i preduzeća će nam donositi profit. Bitan nam je takođe Balkanski tok, jer na taj način ne zavisimo samo od jedne rute gasa koja dolazi preko preko Ukrajine. Isto se odnosi na EPS i kada je reč o elektro-energetskom sektoru. Posebna tema jeste tema zelene ekonomije, zelene energije i energetske efikasnosti, ali i stvaranje stvaranje rudarskog i energetskog sektora pogodnim za investiranje.Kao što je uvedeno elektronsko izdavanje građevinskih dozvola u vreme dok je ministarka Mihajlović bila na čelu tog resora, potrebno je raditi i na uvođenju digitalizacije u sektore rudarstva i energetike, da bi sve dozvole, licence i potvrde potrebne za rad bile digitalizovane. Na taj način povećava se transparentnost i predvidivost investitora i smanjuju se troškovi i skraćuju se procedure, bilo da je reč o priključku na struju, gas, toplotnu energiju ili dozvole koje se tiču geoloških istraživanja i rudarstva.Cilj reformi u EPS-u je profitabilan i regionalno uspešan EPS, kako bi ovo preduzeće bilo uspešnije ne samo u Republici Srbiji, već i u regionu. Ako neko misli, a čuli smo da su postojala takva mišljenja, da je bolje da se baci 250 miliona evra svake godine samo na gubitke na mreži, da ne govorimo o drugim problemima unutar EPS-a, nego da se EPS reformiše, onda to govori ili o neznanju tih koji o tome govore ili o nekim drugim namerama i interesima.Elektroprivreda staru srebrninu koja može ponovo da zasija i to je cilj svakako Ministarstva rudarstva i energetike i njegov razvoj ne sme zaustavljati loše upravljanje, interesi pojedinaca i neznanje i loše namere političara koji EPS koriste samo i isključivo za skupljanje jeftinih političkih veći profit, koji brže realizuje projekte, koji više ulaže u zaštitu životne sredine i čije je poslovanje uređeno kao u najmodernijim evropskim elektroprivredama. U suprotnom, EPS će postati plen raznoraznih interesa.Razumem interesa.Razumem potrebu pojedinih opozicionih političara poznatih samo po broju stranaka koje su promenili u jako kratkom vremenskom periodu da koristeći ime EPS-a i Ministarstva pokušavaju da budu prisutni u medijima, ali se lažima ne može graditi ni politička karijera, ni brinuti o razvoju EPS-a.Da se zaista brinu, imali bi neki predlog dok su bili poslanici, ali im je izgleda lakše da se bave posredstvom medija ovim pitanjem. Tu kao lažni borci za interes EPS-a pre svega skreću pažnju na sebe. Možda su im neki u prošlosti dozvoljavali da grade svoj imidž na taj način, ali svakako da mi narodni poslanici i kolege zaposleni u EPS-u nećemo to dozvoliti. Nećemo to dozvoliti ni zbog radnika EPS-a, ni zbog inženjera EPS-a, zbog budućnosti te kompanije i zbog građana Srbije.Mora se u okviru poslovanja EPS-a još više raditi na smanjenju gubitaka na distributivnoj mreži. Izgradnjom novih mreža, postrojenja i dalekovoda omogućićemo bolje snabdevanje potrošača, a sve u cilju da pre svega u zimskom periodu naši korisnici imaju problem i da ne bi ostajali bez električne energije, kao što je bio slučaj u pribojskoj opštini pre samo par meseci.Što se tiče Elektromreže Srbije, to je jedno od najboljih preduzeća u energetskom sektoru. Da bi Srbija mogla da bude najvažniji tranzitni koridor, EMS mora da posluje najbolje što može. Ovo preduzeće će doneti samo dobro razvoju energetskog sistema Srbije, jer je stub stabilnosti našeg regionalnog povezivanja. Srbija sa uspehom realizuje jedan od najznačajnijih projekata Transbalkanski koridor koridor koji će omogućiti prenos dovoljne količine energije sa minimalnim gubicima stvarajući tako održiv i bezbedan sistem.Na taj način Srbija postaje nezaobilazni energetski koridor, a energetskom tranzicijom doći ćemo i do zelene energetike, jer proizvodnja električne energije treba da bude zelenija i da što manje utiče na životnu sredinu. Tu su i geotermalna energija, solarna energija biomase, ali i sve veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Zato će Srbija u budućnosti graditi nove hidrocentrale, pre svega u gornjem delu Drine. To će nam doprineti energetskoj stabilnosti. Tu je završetak termoelektrane Kostolac II, gasovod Niš-Dimitrovgrad, pomenuti Transbalkanski koridor i sve to u cilju proizvodnje energije koja nije na ugalj.Iz Izveštaja smo videli takođe da je u odnosu na 2018. godinu smanjena proizvodnja električne energije koja se dobija iz hidrocentrala. Ovom prilikom bih podsetio da je jako bitno da radimo na nastavku čišćenja vodotokova i jezera.Pomenuo bih ovom prilikom i rešavanje deponije, kao što je deponija Stanjevine. Zašto to pominjem? Zato što se ona nalazi samo par kilometara uzvodno od Potpećkog jezera i od hidrocentrale Potpeć. Svakako da je problem celog toka Lim jedan veliki problem i da može biti rešen saradnjom tri države kroz koje ova reka prolazi. Mogu zaista da prozivaju mnogi ministarku Irenu Vujović koliko hoće, ali ona je prvi ministar zaštite životne sredine i ekologije koja koja ima konkretne rezultate na terenu i njen rad i trud za rešavanje višedecenijskih problema prepoznaju građani opština i Priboj i Prijepolje i Nova Varoš i ubeđen sam i cela Srbija.Takođe, jedan od najvažnijih strateških planova za Srbiju jeste projekat Jadar i to je projekat koji omogućava dalji razvoj zemlje, eksploataciju i proizvodnju Jadra, ali i zelenu ekonomiju, BDP, nova radna mesta i održivu ekonomiju. Ovaj projekat će nas naučiti i novim tehnologijama jer niko novac neće zarađivati na uništavanju životne sredine jer je briga svih nas očuvanje životne sredine. Zato su kritike koje su uputili pojedinci skrivajući se iza nekakvih pokreta koji nemaju apsolutno nikakvo uporište ni podršku građana Srbije pokušaj da se izazove panika među građanima Srbije zarad jeftinih političkih poena i njihovih ličnih interesa. Jadar je potpuno novi projekat koji će se realizovati uz primenu najmodernijih tehnologija i poštovanje evropskih standarda, i to sve u saradnji sa našim inostranim partnerima.Istakao bih i da je ovaj parlament pokazao svoju želju i posvećenost za učešće u svim projektima i rešavanju svih problema u oblasti energetike i rudarstva kroz Parlamentarni forum za energetsku politiku. će svakako biti mesto okupljanja za razgovor o svim ovim temama, a sve u cilju da u narednih 15-ak godina svu svoju električnu energiju proizvodimo iz obnovljivih izvora energije, što je svakako i planirano u Strategiji razvoja energetike.Na kraju dodao bih samo, moram da kažem da javna preduzeća nisu nagrada, niti trofej koji se dobija samo zato što ste član neke političke partije ili koalicije. Ta preduzeća postoje da bi ih direktori vodili na najbolji mogući način. Svaki kilometar gasovoda, svaka poslovna zgrada i svaka stolica na kojoj se sedi vlasništvo je države i građana Republike Srbije i zbog toga se prema toj imovini moramo odnositi patriotski i domaćinski. Hvala.

Hvala, uvaženi predsedniče.Predstavnici Agencije, dame i gospodo narodni poslanici, uvažene kolege, građani Republike Srbije, čuli smo zaista sadržajne, kvalitetne diskusije gotovo svih mojih prethodnika, svako iz svog ugla, svojom percepcijom stvari je govorio o Izveštaju kada je u pitanju energetika i energetska situacija u Republici Srbiji. Ali ono na šta želim da se osvrnem jeste značaj energetske situacije, bezbednosti za Republiku Srbiju.Svaka država ima neke ključne stvari koje su za nju važne.

fabrike, kompanije, dobre kompanije koje mogu da zapošljavaju, da pristojno plaćaju radnike u Republici Srbiji. Svega toga ne bi bilo bez dve stvari, bez odlučne izgradnje auto-puteva i stabilnog energetskog snabdevanja, pre svega kada je u pitanju gas. toga opet ne bi bilo da na čelu Republike Srbije nemamo čoveka kakav je Aleksandar Vučić, prvo kao potpredsednik Vlade, zatim kao premijer i danas kao predsednik Republike Srbije.Zato upravo i jeste Aleksandar Vučić glavna tema za kriminalce i za mafiju. Zato, ne samo glavna tema već i glavna meta kriminalce i mafiju u Srbiji jeste upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Oni koji predvode mafiju u Srbiji i oni koji podstiču kriminal, jesu oni koji udaraju svakodnevno po predsedniku Srbije, koji udaraju na sve projekte koji donose interes građanima Srbije i svoj našoj deci. A kome to drugom može da bude u interesu, nego najvećem tajkunu u istoriji Srbije kao što je Dragan Đilas, i kao što su njegovi kumovi, prijatelji, narko-dileri, razni belovuci i ostali, koji, evo, vidite iz dana u dan, sve više pune, upravo ono što treba da napune, tj. ne svoje džepove, nego zatvorske ćelije širom Srbije.Uveren sam naravno, ne samo što su u pritvoru danas, već da ih čekaju višedecenijske kazne zatvora za ono što su pokušali da urade i za ono što su već počinili, sva ona nedela, ubistva, trgovinu drogom, trovanje naše dece narkoticima, pripremu ubistva predsednika Republike Aleksandra Vučića, napade i to one histerične, najgore moguće pretnje, prema deci Aleksandra Vučića, maloletnom Vukanu, Milici i Danilu.Na svaki mogući način pokušavaju ti zlikovci da diskredituju da kriminalizuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Zašto je on kriv? Zašto je kriv Aleksandar Vučić? Kriv je, zato što danas u Srbiji imate nezaposlenost manju od 7%. Naravno, da je kriv zbog toga. Naravno, da je kriv jer smo doveli preko 200 novih fabrika u Srbiju. Naravno, da je kriv jer imamo preko 300 kilometara auto-puta više nego 2012. godine. Naravno, da je kriv jer je uradio više puteva u Srbiji nego za vreme Broza. Naravno, da je zbog svega toga kriv. Naravno, da je kriv zato što je Srbija danas apsolutni lider u regionu, najjača sila u regionu zapadnog Balkana jeste Republika Srbija.Kada kažemo najjača sila, to nije pretnja nikome, to je sigurnost za građane Srbije da mogu da žive bezbedno i mirno, da mogu da stvaraju svoje porodice, da odgajaju decu i da ne traže budućnost za sebe i njih u inostranstvu, nego da ostanu u Srbiji, u najlepšoj zemlji na svetu koju svi zajedno

da je priveden jedna od Belivukovih saradnika, i kaže da je policija samo iz garaže njihovih blindirane automobile izvezla. Ako znate koliko košta jedan blindirani automobil, zapitajte se kako je moguće da neki klinac, polupismeni ili nepismeni, sa svojih 20, 30 godina, može da poseduje automobil od više stotina hiljada eva. Odakle to? Nije potrebno da imate nikakvo ispitivanje porekla imovine, da budete elementarno pismeni da saberete godine života, šta taj čovek radi, čime se bavi, odakle, kako može da stekne to, sa srednjom ili osnovnom školom, sa kakvim znanjima raspolaže taj čovek, koja su tako dobro plaćena na tržištu, da može to da ima, za razliku od jedno inženjera elektrotehnike, mašinskog inženjera, saobraćajnog, jednog pravnika, advokata ili doktora.Sasvim sigurno ni taj koji je planirao atentat na predsednika Srbije nije mogao da stekne, da napravi onu Šilerovu 2, kako je zovu. Odakle to? Odakle ti bunkeri? Čemu to? Šta će vam blindirana vozila, ako ste tako fini mladići, nevini, zbog čega? Šta će snajper jednoj navijačkoj grupi? Kakav je to profesor pravnog fakulteta? Pa, to nije profesor, to je đilkoš najobičniji, koji može da pravda, jednu grupu da naziva, takve vucibatine, braćom, i da govori vidimo se radi malera, nešto treba da mu donese taj. Znamo svi o čemu se tu radi.Znamo svi dobro i ovaj Zakon o ispitivanju porekla imovine pomoći će, daće doprinos da se u zakonskoj formi sve to reguliše i da se ta imovina, nadam se, verujem u to iskreno, za to smo i glasali za taj zakon. Onaj koji je kršio zakon da se ta imovina oduzima lopovima koji su krali od građana Srbije, ne godine, decenije, živote su pojedinim ljudima pokrali.Verujem pokrali.Verujem da je došlo vreme u Srbiji konačno, u Srbiji na čijem je čelu ozbiljan državnik, ne političar, to volim uvek da podvučem, jer političari, ima ih mnogo, Srbija je preko svoje kičme mnogo političara preživela preživela ali nije imala, rekao bih, u prethodnih sto godina državnika kakav je Aleksandar Vučić. Državnika koji ne gleda iz godine u godinu ili iz mandata u mandat, nego koji gleda kakva će ova država biti kada mi više ne budemo ovde ni fizički na ovom svetu. Kako će ova deca živeti u Srbiji za pedeset ili sto godina, kakva će kretanja u regionu biti, kakva će pitanja bezbednosti biti i kako će ova država u nekom narednom veku izgledati i da li će spremna biti da dočeka tu utakmica sa drugim narodima iz ovog regiona. Srbija je danas više nego spremna da se takmiči ne samo sa našim komšijama već da se takmiči sa najrazvijenijim zemljama u Evropi i svetu i to pokazuju u ovoj teškoj situaciji koju imamo sa korona virusom gde smo uspeli predvođeni upravo čovekom i državnikom kakav je Aleksandra Vučić da se izborimo za to da imamo vakcina u ovom momentu više nego dovoljno, a moramo da radimo na tome sasvim sigurno da građane Srbije ne ubedimo nego uverimo u to da je pravi put da izađemo iz te krize sa koronom virusa, vakcinacija.Imamo uslova za to, jer imamo ozbiljnog čoveka na čelu države, onog koji je uspeo da dovede Srbiju dotle da Srbija po pitanju vakcinacije i borbe protiv korona virusa bude jedan od najboljih u svetu danas. Srbija nije mogla u prethodnim decenijama gotovo ni u čemu, osim u pojedinim sportovima da se pohvali da je najbolja u svetu, jer smo za to apsolutno nadareni. Ali, u ovoj situaciji danas, u politici, u finansijama, u borbi za zdravlje, za opstanak, za život nacije, predvođeni predsednikom Vučićem, Srbija pobeđuje. Pobeđuje život u Srbiji i to smeta naravno. To smeta, jer argumenti koje bi koristili protiv Srbije danas apsolutno ne stoje. Pa, tako i kada je u pitanju energetika, kada je u pitanju gasovod, kada su u pitanju nove hidroelektrane, kada je u pitanju poboljšavanje našeg energetskog sistema, cena struje i svega ostalog.Građani Srbije imaju izvesnu perspektivu, vide kuda država ide, vide da mogu da žive u ovoj zemlji od svoga rada, vide da one zarade koje su danas preko 500 evra, kada imate dvoje zaposlenih u porodici mogu da imaju neku izvesnu perspektivu, izvesnu budućnost. Projektom kojim smo zacrtali "Srbija 2025" i ćemo sigurno dostići tu platu od 900 ili hiljadu evra, pa ćemo moći da kažemo da smo možda i najuspešnija zemlja i po platama u regionu zapadnog Balkana. Tada neće više biti onih koji će na bilo koji način moći da skrenu Srbiju sa njenog puta, jer do tada će svi kriminalci i tajkuni i oni koji su imali planove da kradu ponovo ovu zemlju ili je nekada krali, biti na dugogodišnjim robijama. Tada će građani Srbije imati najveće plate u ovom regionu. Tada će građani Srbije živeti najbolje. Tada će Srbija i dalje pomagati svoju braću i preko Drine i svuda gde Srbi žive, jer želimo da naši ljudi tamo gde žive tamo i ostanu, da ojačamo njihov položaj. Što su Srbi jači tamo gde žive, tu je i država Srbija jača.Kažem vam danas, za kraj, što je veća podrška danas u ovim teškim trenucima, što jaču i snažniju podršku svojim delima dajemo predsednik Srbije, Aleksandru Vučiću, što više osuđujemo i pravim imenima, bez obzira na kodeks, jer nijedan kodeks ne može da zabrani da upotrebimo pravi izraz protiv onih koji su planirali ubistvo predsednika Republike. To je najgori ološ i banditi u Srbiji. Što jača podrška bude predsedniku Republike Srbije u ovim teškim danima, jer je teško svakodnevno trpeti pritiske. Niko od nas se ne suočava sa tim sa čim se suočava Aleksandar Vučić danas.On od nas traži samo da radimo, da radimo svakodnevno, naporno, da se borimo za ovu zemlju, da u Skupštini govorimo šta su programi, šta su ideje, da branimo plan "Srbija 2025" zato što je to plan za budućnost Srbije. Što jača naša poruka bude odavde, što jača podrška bude našem predsedniku Republike bude bila, to će i Srbija biti jača. Hvala

reč. **Vuk Mirčetić** Uvaženi predsedavajući, poštovani predstavnici Agencije za energetiku, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, mi danas raspravljamo o Izveštaju o radu Agencije za energetiku za 2019. godinu, s obzirom na to da ova Agencija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije.O spektru poslova, o ulozi, značaju Agencije za energetiku Republike Srbije već je pričao gospodin Veroljub Arsić kao izvestilac nadležnog odbora.Ono što je važno pomenuti jeste da je zadatak Agencije da doprinese stvaranju stabilnog regulatornog okvira za razvoj efikasnog i održivog energetskog sektora, koji će biti siguran oslonac ekonomskom razvoju zemlje.Dejan Popović, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, je jutros predstavio ovaj sveobuhvatni izveštaj i mogu slobodno da kažem da je to i najsveobuhvatniji izveštaj o energetskom sektoru. S obzirom na njegovu obimnost i sveobuhvatnost, ja ću izdvojiti samo određene delove, a i koleginice i kolege narodni poslanici su već diskutovali o tome, tako da gledam da se i ne ponavljamo.Ono što je važno i što izveštaj kaže da sigurnost snabdevanja električnom energijom, prirodnim gasom i derivatima nafte je bila na zadovoljavajućem nivou. U ovom izveštaju se pominje i strategija razvoja energetike za period od 2020-2025. godine, sa projekcijama do 2030. godine i prema njoj je prognoziran rast manji od 1% godišnje.Pohvalio godišnje.Pohvalio bih ono što piše u ovom izveštaju a odnosi se na podneske koje je Agencija primila. U Izveštaju piše da je Agencija u 2019. godini primila 366 i da je na svih 366 odgovoreno onima koji su podnosili, tako da to govori i o toj saradnji sa korisnicima usluga.Jedan od zadataka Ministarstva rudarstva i energetike je energetska tranzicija Srbije od fosilnih goriva ka obnovljivim izvorima energije i razvoj energetskog sektora. Republika Srbija treba da bude energetski bezbedna, da imamo s jedne strane dovoljno energije, gasa, nafte, toplotne energije, ali ono što je jako važno jeste da se i vodi računa o zaštiti životne sredine.Ministarstvo je spremalo i sprema četiri nova zakona, o kojima ćemo mi diskutovati ovde, a cilj tih zakona jeste da pomognu stvaranje povoljnih uslova i da omoguće nove investicije na jedan pregledan način. Ovi zakoni treba da pojasne koja su to mineralna bogatstva, kolika je njihova vrednost, šta s jedne strane država ima od njih, šta s druge strane lokalne zajednice imaju od njihove eksploatacije, itd. Da se vratimo na energetiku.Kada je energetika u pitanju, ona mora da bude jaka, jer može da doprinese privrednom rastu Republike Srbije. Treba da ulažemo u distributivnu mrežu i učinimo sve što možemo u vezi sa obnovljivim izvorima energije.Unapređenje energetskog sektora omogućava i nove investicije, što će značiti rast BDP-a, a rast BDP-a znači boljitak za našu državu i njene građane.Tendencija Evrope i sveta jeste da se smanji upotreba resursa koji doprinose zagađenju, a s obzirom na to da se mi borimo za jednu modernu, uređenu, evropsku Srbiju, kakvu njeni građani zaslužuju, ne dozvoljavamo da nas određene moderne tendencije iznenade, već ka izazovima koji nas čekaju, i sasvim sigurno nas čekaju, pristupamo strateški.Strateški strateški pristup energetici prema strategiji koju sam pomenuo na početku izlaganja, ja ću pročitati, “podrazumeva da se procesi u privredi i državi, kao i u životu građana, odvijaju uz niže ekonomske troškove i viši stepen socijalne i ekološke održivosti, odnosno viši standard stanovništva, uz smanjenje zagađenja i bolju zaštitu prirode“.Za građane Republike Srbije je važno da ponovimo i to da je Aleksandar Vučić prethodne godine, kao što je i koleginica Aleksandra Tomić pomenula u toku današnjeg izlaganja, prethodne godine potpisao sa Nemačkom Sporazum o zelenoj energiji, što dodatno govori o strateškom pristupu ovom problemu na kom mi insistiramo.Srbija ide u susret promenama i ona spremno dočekuje nove izazove i zbog toga Srbija više nije beznačajna ni na mapi Evrope, ni na mapi sveta. Nama je važan interes građana da dobro žive, da se stvore uslovi za nove investicije i, naravno, da nastavimo da napredujemo. U danu za glasanje podržaću Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2019. godinu. Zahvaljujem. **Ivica narodni poslanik Zoran Tomić. Izvolite. kao što se sećamo, jedan od pet principa o kojima je predsednik Aleksandar Vučić govorio kada je u pitanju politika SNS za dalji razvoj Republike Srbije jeste i ekonomski napredak zemlje.Inače, zemlje.Inače, ekonomski napredak zemlje svakako ne možemo zamisliti bez ostvarivanja energetske stabilnosti, a to je nešto što, na osnovu izveštaja koji je pred nama, kada je u pitanju Agencija za energetiku, možemo videti da je ostvareno u prethodnom periodu.U samom Izveštaju je potvrđeno da je Agencija sve svoje poslove koje je zadužena da obavlja uradila efikasno i u skladu sa ovlašćenjima koje ima, a ono što je najbitnije, kao što sam rekao, imamo potvrdu da je Srbija postala zemlja energetske stabilnosti, odnosno jedan od važnih preduslova za privlačenje direktnih stranih investicija, upravo zahvaljujući i marljivom radu predsednika Aleksandra Vučića i njegovog tima. Podsetio bih građane da smo u 2019. godini bili šampioni po privlačenju direktnih stranih investicija, sa 3,9 milijardi evra, da smo taj trend nastavili i dalje i da ćemo taj trend i dalje da sprovodimo.Ono što je bitno da kažem je da su uložena značajna sredstva kada su u pitanju energetski kapaciteti naše države, a posebno kada govorimo o toj zelenoj ekonomiji, odnosno obnovljivim izvorima energije, gde smo imali prilike da vidimo da polako idemo i ka tom visokom procentu, odnosno 27%, ako se ne varam, električne energije koju dobijamo od obnovljivih izvora energije.Spomenuo bih da smo značajna sredstva uložili kada je u pitanju izgradnja vetroparkova u Srbiji, a povodom onoga što su moje kolege govorile, da imamo zaista puno prirodnih preduslova, znači, naš geografski položaj, da obilujemo tim izvorima koje treba iskoristiti.Upravo je SNS pokazala da sve to razume i da radi na tome. Zato ću vas samo podsetiti da smo do 2011. godine imali svega jedan vetropark u Srbiji koji je izgrađen, a da od 2016. godine pa naovamo imamo sedam novih vetroparkova koji su izgrađeni i još tri vetroparka koja su trenutno u fazi izgradnje, gde se otprilike očekuje

po mnogo čemu poznati u regionu, a takođe smo poznati po tome što na Balkanu imamo najveći vetropark koji se zove „Čibuk 1“ i koji se kod nas nalazi.Ovo je takođe jedan od dokaza, pored ispunjavanja onih kriterijuma i bitnih stvari za dalji razvoj ekonomije i podizanje životnog standarda građana, da smo i segment zaštite životne sredine, odnosno ekologiju takođe uzeli kao jedan od velikih prioriteta.Inače, kada govorimo o ekologiji i o daljim investicijama u energetici, podsetio bih samo da i na sednici Odbora za privredu potpredsednica Vlade i ministarka Zorana Mihajlović govorila upravo o daljim ulaganjima i tri stuba politike koji će se voditi u u energetici.Čisto ću spomenuti da, pored normativnih aktivnosti, o kojima su i kolege pričale, gde imamo u skorije vreme i izmene i dopune dva zakona i usvajanje dva nova zakona, konkretno Zakon o obnovljivim izvorima energije i Zakon o energetskoj efikasnosti o racionalnoj upotrebi energije, koji će svakako doprineti da budemo još efikasniji u ovom segmentu.Imamo drugi kolosek, odnosno drugi stub, a to je dalje reformisanje preduzeća u energetskom sektoru. Pre svega se misli na „Elektroprivredu Srbije“ i „Srbijagas“, koji su, kao što su i uvažene kolege govorile, velike korporacije koje su značajne za dalji rast i BDP naše zemlje.Treći, ne najmanje bitan, ali jako važan kolosek jesu dalje investicije i ulaganja u segment energetike, gde je najavljeno da će otprilike oko 10,5 milijardi evra biti uloženo u dalji razvoj energetike, ali pri tome da nijedna investicija u ovom sektoru neće biti bez komponente zaštite životne sredine, odnosno da se sada veliki akcenat stavlja i na klimatski neutralnu politiku, odnosno investicije koje ćemo sprovoditi, pa bih čisto podsetio javnost da smo, eto, krenuli sa investicijom koja je jako važna kada je u pitanju TE „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu, postrojenje za odsumporavanje koje će omogućiti da sama termoelektrana ne zagađuje više životnu sredinu. Pored toga, planirana su sredstva u dalji remont i unapređenje postojećih kapaciteta kada je u pitanju proizvodnja električne energije.Cilj ovih investicija koje su pred nama i koje su urađene jeste, pored ispunjavanja onih važnih normi za dalje pristupanje Evropskoj uniji, da taj potencijal koji mi imamo da postanemo lideri, kada je energetski sektor u pitanju u ovom regionu, zaista i ostvarimo.Inače, sve ovo ne bi bilo moguće, naravno, da država nije preduzela 2014. godine, zahvaljujući odlučnom lideru Aleksandru Vučiću, koji je tada bio premijer, fiskalnu konsolidaciju, rešavanje pitanja finansija, tako da mi danas imamo finansijskih sredstava za sve ove važne projekte koje ćemo realizovati i imamo načine kako da se dođe do potrebnih sredstava da sve ove ideje o kojima pričamo, koje su pre 2012. godine i zvučale možda i nemoguće i neostvarive, uspemo da realizujemo i to dokazujemo samim delima.Pored električne energije, jedan od važnih segmenata jeste i gasifikacija. Svi se sećamo da smo 1. januara ove godine, da je predsednik Aleksandar Vučić pustio u rad taj tzv. Balkanski tok, gde je Srbija obezbedila energetsku stabilnost u snabdevanju gasa, tako da sada umesto iz jednog pravca, imamo gas koji dolazi iz drugog pravca, ali za razliku od toga gde smo ranije bili zemlja krajnji korisnik, mi sada postajemo i tranzitna zemlja koja će ostvarivati prihode po osnovu tranzitnih taksi i naravno, radiće se na daljoj gasifikaciji Republike Srbije, kako bi svako domaćinstvo moglo da ima pristup ovom energentu koji je jako bitan i kada je u pitanju ekologija i zaštita životne sredina, ali i dalje podizanje standarda.Tako da, znamo da će se uložiti značajni napori da sama cena priključka bude pristupačnija građanima, da se i taj problem reši, koji je možda jedan od bitnih i da podignemo taj procenat, koji trenutno iznosi 10% gasifikovanih domaćinstava, na znatno viši nivo, ali radiće se, takođe, i dalje na diverzifikaciji kada su u pitanju energetski izvori. Tako da, i na osnovu ovog izveštaja možemo videti da se puno radilo.Inače, čisto da spomenem da su kolege govorile o gubicima u elektro-sistemu, pre svega u distributivnom delu, koji sada iznose oko 11%. Ja znam i ubeđen sam da ćemo mi uspeti da, uz sve ove investicije koje se rade, od kojih smo neke diskutovali u ovoj Skupštini i glasali za njih, da smanjimo taj procenat na evropski prosek, ali bih čisto zbog javnosti podsetio da je taj procenat u periodu pre 2012. godine bio mnogo, mnogo viši, jer tada se nije vodila značajna pažnja kada je u pitanju održavanje samog elektro-sistema, a ono što je bitno, mi smo danas došli do toga da smo zaista energetski stabilna država i da racionalno upravljamo sa svim našim energetskim resursima koje imamo.Tako da,svaki od rezultata koji se postižu u ovom sektoru, koje ćemo imati prilike da čitamo i u narednim izveštajima i za 2020. godinu, videćemo zapravo koliko smo daleko napredovali i odmakli, a sve ovo što se radi, radi se jer je važan preduslov i za dalji nastavak i stranih investicija i novih radnih mesta, i podizanje životnog standarda u Srbiji i ekološkog očuvanja naše zemlje, ali pre svega, borbe za budućnost za našu decu.Tako da, u danu za glasanje, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću ovaj izveštaj i zaključak koji je predat od strane nadležnog odbora. Hvala. Hvala.Narodni poslanik Tomislav Janković želim pre svega, na početku da pohvalim Izveštaj Agencije. On je, pre svega, objektivan, detaljan i precizan i on stavlja akcenat na sve važne segmente kako treba upravljati u oblasti energije na prostoru Republike Srbije.Ja pripadam generaciji koja je osamdesetih godina prošlog veka pohađala osnovnu školu i koji smo učili kako živimo u jednoj lepoj i bogatoj zemlji. Naša zemlja jeste lepa, najlepša za nas, nema lepše zemlje, ali nažalost, nije bogata kao što su nas učili. I dok mladi Švajcarci uče kako je njihova zemlja siromašna, da moraju stalno da štede energiju, nas su stalno učili kako imamo svega u izobilju i da smo jedna bogata zemlja. Ali, postavlja se pitanje, da li je to tako? Gde nas je doveo ovakav pristup?Potrošnja energije u Republici Srbiji je dvostruko veća u odnosu na prosečnu potrošnju u 35 zemalja OECD-a. Zato je važno da sve aktivnosti koje danas radimo i u budućnosti usmerimo, pre svega, na sektor uštede energije i na taj način štedimo sredstva u budžetu, a sa druge strane, pozitivno utičemo na životnu godina prošlog veka, usled ratova, sankcija, sve ono što je zadesilo našu zemlju, mi smo dodatno osiromašili kao država i kao društvo. Izgubili smo mogućnosti da pratimo sve značajne evropske i svetske trendove u ovoj oblasti. 2000. na vlast dolaze oni koji nisu marili za potrebe građana Republike Srbije, čiji su lični interesi bili ispred interesa naroda, ispred kolektivnih interesa i njihov doprinos, ali pod znacima navoda, uštedi energije, jeste bilo gašenje fabrika. Što više fabrika ugase, manje će energije da se potroši, a za potrebe građana i države, njih to uopšte nije bilo briga. Pa i danas ti potomci tog DOS-a žele da nam drže predavanja šta i kako treba da radimo.Upravo radimo.Upravo su kolege ovde u plenumu govorile na način kako su, gde i kada su krali od građana Republike Srbije i danas žele da se vrate na vlast i da nastave sa pljačkom gde su stali 2012. godine.Upravo godine.Upravo ta 2012. godina je bila presudna za normalizaciju političkih, ali rekao bih i ekonomskih prilika u našoj zemlji. Naravno da jedna zemlja ne može biti uređena ukoliko nema jasne zakone koji će da uređuju određene oblasti, određene okvire. Posebno je važno da se ovakvi zakoni sprovode na lokalnom nivou, upravo oni zakoni koji se tiču energetske efikasnosti.Tako da, država Srbija od 2013. godine značajno ulaže u zakonsku regulativu. Tako nastaje Zakon o efikasnom korišćenju energije iz 2013. godine. Zatim, usvaja se Strategija razvoja energetike Republike Srbije. Zatim nastaje Treći akcioni plan za energetsku efikasnost i masa uputstava, pravilnika, koji regulišu oblast energetske efikasnosti.Zakon o racionalnom korišćenju energije u Srbiji ima, pre svega, i horizontalni uticaj na druge oblasti ekonomskog razvoja, zato što kroz njega vidimo da postoji velika mogućnost da se uštede javne finansije i da se lansiraju neki novi projekti iz ovih ušteda, da se angažuje domaća privreda koja će da proizvodi tehnologiju u oblasti energetske efikasnosti, da se smanji siromaštvo, odnosno da se poveća dostupnost energije onim socijalno ugroženim kategorijama građana Republike Srbije, ali i da se izvrši podsticaj u ruralnom razvoju.Najveći razvoju.Najveći potrošači energije u Srbiji su privatne zgrade i zgrade javne namene. One troše blizu 45% ukupne finalne potrošnje, a više od 50% građevinskog fonda je zastarelo i nije u skladu sa važećim standardima i propisima.Na osnovu navedenog, možemo lako zaključiti da postoji velika mogućnost i veliki potencijal za uštedu energije i da se smanje troškovi u javnom sektoru. Ovo se, pre svega, odnosi na one velike sisteme, kao što su bolnice, zgrade velike površine i zaista one troše veliku količinu energije, kako za osvetljenje, za grejanje, klimatizaciju. Mi smo pre nekih mesec dana ovde usvojili značajna dva zajma Republike Srbije. Jedan zajam se odnosi na potpunu rekonstrukciju VMA, kao najvećeg, najznačajnijeg sistema zdravstvene zaštite na prostoru ne samo naše zemlje, već i prostora Balkana, kao i jedan zajam koji se odnosi na EMS.Međutim, EMS.Međutim, postoje pozitivni primeri praksi gde je rađeno na polju energetske efikasnosti. Ja ću navesti par primera koji se odnose na grad i region iz koga ja dolazim, to je grad Sremska Mitrovica i region Srema. Želim ovom prilikom da pohvalim Regionalnu razvojnu agenciju Srem, koja je okupila sve lokalne samouprave sa prostora Srema, dala je inicijativu i povezala ih sa određenim donatorima.Tako da, 2012. godine, uz prisustvo nemačke partnerske organizacije GIS, na prostoru Srema se potpisuje jedan međuopštinski sporazum, koji ima naziv – Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i komunalnih usluga i korišćenje obnovljivih izvora energije u Sremskom okrugu. Ovaj sporazum ima, pre svega, za cilj da jača kapacitete lokalnih samouprava, da se bave pitanjima energetske efikasnosti.Godine takođe u Sremskoj Mitrovici, uz prisustvo austrijske ekspertske delegacije za pitanje energetske efikasnosti, formira se međuopštinska radna grupa. Ona je sastavljena od najkvalitetnijih, najstručnijih pojedinaca iz jedinca lokalnih samouprava, komunalnih preduzeća i drugih ustanova i njihov zadatak je bio, pre svega ove grupe, da prikupljaju podatke značajne za pripremu projekata, za implementaciju projekata, ali i samo izveštavanje prema donatorima.Godine 2013. takođe u Sremskoj Mitrovici, u našoj gradskoj toplani, startuje sa radom kotao na biomasu.

za selekciju prioritetnih projekata i na osnovu nje upravo ova međuopštinska radna grupa formira jedinstvenu listu projekata za sektor energetike na prostoru Srema, po takozvanom PIF obrascu, a na njoj su izgradnja biomasne kotlarnice za naselje Tivol u Rumu. Upravo je ministarka, gospođa Vujović, pre nekih 15-ak dana posetila Rumu i svečano u rad pustila ovu biomasnu biomasnu kotlarnicu.Zatim, projekat CHP postrojenja u Pećincima, ali i jedan značajan projekat za povećanje energetske efikasnosti javnih zgrada u Sremskom okrugu, gde je izvršen pregled 30 javnih objekata čiji su vlasnici jedinice lokalne samouprave.Godine 2018. Švajcarska razvojna agencija sa 200 hiljada franaka finansira projekat - uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora u Sremu. Izvršeno je niz aktivnosti, izvršene obuke energetskih menadžera za sve opštine, izvršena je obuka članova međuopštinskih radnih grupa za vršenje energetskog pregleda javnih zgrada, izvršen popis svih javnih zgrada za potrebe ISEM. Informacioni sistem za energetski menadžment ili ISEM, kao i obuka, unošenje podataka u ovaj sistem i izvršena je energetska obnova muzičke škole u Rumi, tako da je ovo prvi objekat koji je dobio energetski pasoš na prostoru Srema i ovaj objekat je prešao iz F energetskog razreda u C energetski razvoj, što je značajna ušteda energije u samom objektu, ali sa druge strane mnogo prijatniji boravak kako učenika ove škole, ali i zaposlenih.U saradnji sa gradom Sremska Mitrovica Regionalna razvojna agencije Srem je razvila koncept jednog regionalnog centra za održivi razvoj, koji će u okviru sebe sadržati i jedan podcentar. To je centar za edukaciju, inovaciju, istraživanje oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije i on će da služi obuci inženjera, studenata, učenika, tehnologa, projektanata, imaće sve demonstracione instalacije poput termo, solarne i fotovolne centrale, vetrogeneratore, vodene pumpe itd. i u planu je da se izgradi jedan centar za biomasu, gde će se prikupljati biomasa sa prostora Srema i da se proizvodi briket i pelet i na taj način ćemo postići značajne uštede u samoj potrošnji energije.Za ovaj centar već postoji građevinska dozvola i očekuje se da Republika Srbija izdvoji određena sredstva kako bi ovaj centar zaživeo. Izgradnjom ovog centra je pre svega važno da možemo da olakšamo donatorskoj zajednici i svima onima koji ulažu u Republiku Srbiju da lakše prate svoje finansijske plasmane, njihovu realizaciju, ali kao dugoročnu finansijsku održivost ovih projekata.Meni je zaista jako drago što jedan ovakav centar zaživeo na prostoru srednjeg Banata. U Zrenjaninu pre par dana je otvoren Regionalni centar za energetsku efikasnost. On je plod jedne saradnje države Republike Srbije i Republike Rumunije, kroz IPA projekat, vrednosti 852 na kraju želim da pohvalim dve inicijative. Jedna inicijativa koju je pokrenula gospođa ministarka Zorana Mihajlović, da će vrlo brzo država Srbija pronaći sredstva da omogući svim građanima Republike Srbije, besplatna sredstva da da, da se izvrši izolacija zidova i zamena stolarije u svim zgradama i kućama, što je vrlo značajno. Država želi da uloži do pet milijardi evra u oblasti energetike, jer zaista jako pune energije trošimo na prostoru naše zemlje, puta više od okruženja, a čak šest puta više nego zemlje koje su članice EU.Na kraju želim da pohvalim jednu inicijativu koju je pokrenula gospođa Aleksandra Tomić, naša poslanica, da se formira parlamentarni forum za energetsku politiku Republike Srbije. Pored nas, narodnih poslanika, 9. februara, podršku su dali predsednik parlamenta gospodin Dačić i potpredsednica Vlade gospođa ministarka Mihajlović. Na ovaj način pokazujemo da smo kao država i kao društvo posvećeni da rešavamo probleme u oblasti energetske efikasnosti, da čuvamo energiju i da stvaramo uslove za bolji i kvalitetniji život građana Republike Srbije.U danu za glasanje zajedno sa kolegama koji su izabrani sa liste Aleksandra Vučić – Za našu decu podržaću Izveštaj o radu Agencije sa željom da i u budućnosti ovako uspešno rade. Hvala vam.

uvaženi gosti, uvažene koleginice i kolege, dozvolite mi da se osvrnem na Izveštaj koji je nama dostavila Agencija za energetiku, doduše za 2019. godinu, ali mogu da kažem da je Izveštaj vrlo obiman po sadržaju. Imam utisak da je potpuno objektivan i da u jednom širem kontekstu daje pregled energetske situacije u Republici Srbiji u 2019. godini. Dakle, Izveštaj nije uži samo Izveštaj o radu Agencije, nego je i pregled stanja u oblasti energetike u Republici Srbiji.Ja bih komentarisao neke podatke iz samog Izveštaja, ne bih izlazio van okvira samog Izveštaja i sve nas može da hrabri činjenica da je energetska zavisnost Republike Srbije od inostranstva samo 35%, za razliku od zemalja EU koje su zavisne 55%. Znači, mi smo energetski nezavisniji od zemalja EU.Takođe, danas smo mnogo pričali o lignitu, pričali smo o tome da se mi uglavnom snabdevamo električnom energijom koja je proizvedena u termoelektranama i da je to 2/3 naše ukupne proizvodnje i stekao bi se utisak da smo mi neki veliki ili najveći zagađivači životne sredine. Međutim, po Izveštaju i po podacima koji se nalaze u Izveštaju Agencije stoji da se u Srbiji proizvede 93% CO2 u odnosu na 100% po stanovniku EU. Znači, 7% manje CO2 produkuje se u Republici Srbiji po stanovniku u energetske potrebe, nego što je to slučaj u EU.Sledeći podatak da je gasna pokrivenost 39% u odnosu na onu po stanovniku EU i drugi podatak da je svega 10 do 11% domaćinstava u Srbiji gasificirano ukazuje na činjenicu da u gasifikaciji leži veliki potencijal, odnosno da je to nešto što nam predstoji raditi u narednom periodu.Naravno, zanimljivi su i podaci o potrošnji energije, odnosno raspodela potrošnje. Nažalost, mi više nego Evropa trošimo energije u domaćinstvu, a to je zbog zagrevanja. U Srbiji se jedan deo ljudi greje na TA peći, na etažno grejanje i električna energija se troši na taj, da kažem, ne produktivan način, a ona kao jedna fina energija nije namenjena za tu vrstu upotrebe.Trošimo

EU.Trošimo manje električne energije u saobraćaju, nego što je to u EU, i to je takođe jedan pravac u kojem treba delovati u budućnosti. Znači, da jednostavno saobraćaj usmeravamo, odnosno da se kao energent koristi električna energija, odnosno električna vozila i, kažem, da se smanji potrošnja u industriji.Ono što jeste neki rezultat koji je Srbija za sve ove godine postigla, to je da 50% ukupne električne energije ide na slobodno tržište i 50% se proda preko garantovanog snabdevanja i 84% gasa ide na slobodno tržište i samo 16% gasa ide na garantovano snabdevanje preko 32 javna preduzeća koja su distributeri prirodnog gasa u pojedinim opštinama i gradovima.Najveći uspeh koji je Republika Srbija u proteklom periodu, proteklih godina, postigla u oblasti elektroenergetike jeste izdvajanje EMS-a od EPS-a koje je započeto još 2005, 2006. godine donošenjem tadašnjeg zakona i koje je okončano, potpuno uspešno, dodeljivanjem sertifikata EMS-u od strane Agencije za energetiku, mislim, 2019. godine. Naš EMS sada upravlja mrežom visokog napona 110, 220, 400 kilovolti, svim prenosnim putevima, bilo da su dalekovodi ili kablovi i elektroenergetska postrojenja koja su iz tog naponskog nivoa. To je izdvojeno u jedno posebno preduzeće ili o. koje je potpuno nezavisno od ostatka EPS-a. Znam da je uslov Energetske zajednice bio da da EMS bude pod posebnim ministarstvom, da isto ministarstvo ne kontroliše i nije nadležno za javno preduzeće EPS i za EMS. Mi smo i to uradili, tako da se EMS nalazi pod ingerencijom Ministarstva privrede, a EPS se nalazi pod ingerencijom Ministarstva energetike i rudarstva.Elektromreža Srbije ima svoje razvojne planove. Mi smo koju sednicu usvojili zajam za treću sekciju prve faze Transbalkanskog koridora i Srbija se nalazi na putu prenosa električne energije uglavnom sa severoistoka na jugozapad Evrope.To je pretežni smer, mada se električna energija kreće i prodaje u oba smera i godišnje negde preko Srbije pređe 14 teravat sati električne energije, to je 14.000 gigavat sati samo u te prekogranične svrhe.Ako znamo da smo mi već uradili sekciju 1. od Rumunije do Pančeva, sekciju 2. radimo od Kragujevca do Kraljeva ovo je bio sajam za sekciju 3. od Bajine Bašte, odnosno odnosno od Obrenovca do Bajine Bašte. Zatim, radimo sekciju 4. od Bajine Bašte do Višegrada da spojimo Republiku Srpsku i do Pljevalja i ako znamo da je Crna Gora već uradila Pljevlje, neko mesto na primorju, dakle, ide podvodni elektroenergetski kabal do Italije. Mi imao u stvari jednu stabilnu, imaćemo stabilnu dva puta 400 kilovolti vezu između Rumunije i Italije koja ide preko Srbije, što će biti jedan od izvora prihoda EMS.EMS je 2019. godine negde prihodovao 24.000 miliona evra od tih rezervacija, kapaciteta godišnjih, mesečnih i dnevnih što je jako dobar prihod koji on naravno ulaže u dalji razvoj svog sistema.Znači, hoću da naglasim da je EMS kičma našeg elektroenergetskog sistema u državi. Ne mogu više da kažem EPS zato što je to sad odvojeno potpuno od EPS, ali EMS ima zadatak da svima koji hoće da trguju električnom energijom na veliko ili da ostvare unutar države ili međudržavni prenos, da pod jednakim uslovima omogući da to uradi ili da pod jednakim uslovima omogući aukciju, pa da na toj aukciji, nadmetanju oni se svi pojave.Kada je u pitanju proizvodnja električne energije i tu više nije samo javno preduzeće EPS, imamo veći broj proizvođača. Kolega je govorio o vetro-parkovima koji imaju značajnu snagu i koji se direktno priključuju na prenosni sistem EMS, za razliku od malih elektrana kojih ima negde oko 300, 320. je u vlasništvu EPS, ostalo su u privatnom vlasništvu.Ovde u vlasništvu EPS su nešto veće snage u proseku negde do dva mega bata, ovde u privatnom negde u proseku oko 0,5 megabata i one su direktno pripojene na distributivni sistem, tako da i tu imamo tržište kao što imamo i tržište u oblasti snabdevanja, odnosno prodaje električne energije.Imamo do 70 firmi koje su registrovane za trgovinu električnom energijom na veliko, na malo i postoji podatak da je svega 13 snabdevača uspelo da ostvari neki prihod, odnosno da ostvari neku aktivnost u 2019. godini.Neke primedbe koje sam čuo od predstavnika Sekretarijata Evropske energetske zajednice da kada bi mi to malo liberalizovali, onda bi cena struje bila niža, ne stoje. Cena struje u Srbiji je najniža u Evropi, najniža u regionu, najniža u Evropi. Nije tačno da EPS, odnosno EPS snabdevanje ili bilo ko drugi ima monopol, da mi imamo neku nazidanu cenu pa da konkurenti tu cenu mogu da obore nuđenjem niže cene, onda bi uvođenje i žalba na nedostatak konkurencije imalo smisla.Međutim, mi ovde imamo najnižu moguću cenu. Ko može da ponudi nižu cenu od te? Ne može da ponudi niko. Tako da, ta primedba iz Sekretarijata evropske energetske zajednice, po mom dubokom uverenju, ne stoji, kao što ne stoji ni primedba za gas. Znate, kada bi vi oslobodili te i te kapacitete, kada to ne bi zaposeo "Srbijagas", onda bi vi imali ne znam koliko puta nižu cenu gasa. Mi smo pogledali tabele, pogledali smo podatke, cena gasa u Srbiji je najniža ili gotovo najniža. Koja to niža cena može da bude od ove?U svakom slučaju, bez obzira na diversifikaciju izvora snabdevanja gasom ili diversifikaciju pravaca snabdevanja gasom, što nije isto, diversifikacija izvori, diversifikacija pravaca. Ja sam duboko ubeđen da će Srbija uvek kupovati najjeftiniji gas.Niko neće moći da kaže našem rukovodstvu: "Znate, kupite 55% od ovih, ali kupite i 45% od ovih drugih jer vam i ovi trebaju". Mislim da ćemo se mi tu rukovoditi uvek i isključivo samo logikom i da će Srbija uvek kupovati najjeftiniji gas, bez obzira koliko pravaca snabdevanja postoji, koliko ponuđača gasa postoji. Tako da, ni ta primedba koju sam čuo od iz Evropskog sekretarijata energetskog potpuno ne stoji i nije logična.Ja bih malo da pređem na ODS, odnosno Operatora distributivnog sistema koji upravlja mrežom 10, 20, 35 kilovolti postrojenjima koji služe za transformisanje električne energije i naravno isporukom i do krajnjeg kupca.Kolege kupca.Kolege su pominjale gubitke. Ti gubici su nešto manji od 12% i oni se svake godine uvek snižavaju. Svake godine imamo snižavanje gubitaka. Ja mogu da pohvalim vaš pristup da

jer to je jedini način da naterate operatera distributivnog sistema da se ponaša ozbiljno.Znači, svako odobrenje cene uz obrazložen zahtev i obrazlaganje njegovih gubitaka mora da bude praćeno i planom o napretku. Ja razumem potpuno da su naši gubici u našem ODS nešto veći u Evropi zato što mi prosto prodajemo električnu energiju nižeg naponskog nivoa. Tamo gde je niži napon, tamo su gubici veći. Za istu snagu, ako imate viši napon imate nižu struju, a gubici su srazmerni kvadratu struje, tako da gde je napon veći i prodaja energije na višem naponu, tu imate i manje gubitke.U Srbiji se struja uglavnom prodaje, odnosno električna energija na nižem naponu, tkao da su zbog toga naši gubici u proseku znatno veći nego

značajnu pažnju i mislim da treba da ubrza proces preuzimanja mernih mesta, ono o čemu je jedan kolega govorio, da merna mesta treba da pređu u vlasništvo ODS, ODS treba da ubrza proces preuzimanja mernih mesta kako bi on nadalje brinuo o tome i kako bi sve to nadalje bila njegova investicija i briga, a ne briga investicija građana.Što se tiče cene, rekao sam da je cena najniža i vi ste potpuno u pravu kada kažete u Izveštaju da cena može da bude i veća i da treba razmišljati o tome da treba povećati cenu električne energije, ali pod uslovom, potpuno se slažem sa vama, da se pre toga proširi socijalna grupa koja će imati povlašćenu cenu, odnosno sada imamo Uredbu o energetski zaštićenom kupcu. Mislim da on nije dovoljna zaštita. Mislim da obuhvat ljudi treba da bude veći i da stepen zaštite tog energetski zaštićenog kupca bude veći.Kada to budemo uradili, znači kada napravimo socijalno senzitivne mehanizme, onda možemo da idemo u lagano povećanje cene električne energije koje može onda taj višak da sabere u neki fond za obnovljive izvore, za energetsku efikasnost, za filtere i obnovu ovih postrojenja koja rade na lignit.Želim samo da kažem još nešto i da ne dužim previše, pošto je već prošlo petnaest minuta. Vi ste naveli neke kritike, ja sam rekao koja je otprilike bila kritika na račun ODS i tu se slažem da moraju brže da preuzimaju ta merna mesta ili je to bio samo vaš savet, sugestija. Vi ste naveli u Izveštaju i ja mislim da to što ću ponoviti ovde, jer želim da naglasim ozbiljnost toga što ste naveli, ne treba da izazove bilo kakve replike, to je da je transport "Gas Srbija" dva puta odbijen 2019. godine od strane Agencije za energetiku po pitanju licenciranja, odnosno izdavanja licence.Ja sam duboko ubeđen da je to sa razlogom i da je to zato što transport "Gas Srbija" nije ispunio uslove za dobijanje licence. Mislim da nad tom činjenicom svi moramo da se ozbiljno razmislimo. U tom smislu, ministarska energetike ima punu podršku.Dalje, vi ste naveli činjenicu da od 2011. godine, svi koji, a kod nas postoje samo „Srbijagas“ i „Jugorosgas“, se bave transportom gasa, odnosno koji su operateri transportnog sistema su dužni da na izlaznim mestima imaju precizno merenje protoka i količina gasa koji je izašao i da se to automatski ažurira, odnosno obrađuje, sabira na jedno mesto u jednu, da kažem, informacionu tačku.Kažem, tačku.Kažem, to je obaveza od 2011. godine i kaže se ovako, da je 2017. godine „Srbijagas“ imao postignuće od 61%, tih izlaznih tačaka je na taj način opremio a 2019, dve godine kasnije, samo 1% više i konstatujete da se za dve godine nije uradilo gotovo ništa.Ja to samo želim da ponovim, da nije sve tako bajno kao što ponekad mislimo, da kad neko kritikuje ima i razloga za kritiku, postoje objektivna mesta, ovo su objektivna mesta za kritiku. Za razliku od „Srbijagas“, „Jugorosgas“ moram da kažem da je to odmah uradio i da sa „Jugorosgas“ nema problema po tom pitanju, jer su oni negde u egalu, zato što su i jedan i drugi operatori transportnog sistema.Treća primedba koju ste naveli u svom izveštaju, da su operatori distributivnog sistema gasa dužni da preuzmu merne uređaje i merno regulacione stanice u vlasništvo, verovatno od 2015. godine kada su i vršene izmene zakona i da je već tada 17 od 33 operatora distributivnog sistema to odmah uradilo, odnosno to već imalo rešeno, imali su u vlasništvu i merno regulacione stanice i merne uređaje. Za onoga ko ne zna, merno regulaciona stanica u gasnom sistemu je nešto kao i trafo stanica u elektroenergetskom sistemu.Međutim, među onih 16 koji nisu uradili ništa po tom pitanju, nalazi se „Srbijagas“, nalazi se naše najveće preduzeće koje se bavi gasom u Srbiji i to nisam ja izmislio, to piše u izveštaju Agencije za energetiku za 2019. godinu. Tako da, trebalo je samo pažljivo čitati ovaj izveštaj i ništa više.Naravno, uz sve pohvale vama, ja moram da se složim sa kolegom Marijanom Rističevićem, koji nije trenutno prisutan, a to je da mi ne možemo i ne smemo da glorifikujemo, uz svo uvažavanje, nijednu agenciju. Agencije jesu nezavisna regulatorna tela, ali znate, u pogledu stručnosti, agencije nisu akademije nauka. Agencije nisu čak ni naučni instituti. U agencijama sede ljudi koji znaju znanje koje je potrebno za posao koji rade i ta vrsta glorifikacije koja je prisutna u našoj javnosti, pa i u delu političke javnosti ne stoji, jer, znate, u Agenciji za lekove nema nijednog koji može da izmisli vakcinu protiv Kovida 19. Takvi ljudi sede u naučnim institutima i laboratorijama.Zato kritika gospodina Marijana, koja se nešto malo odnosi i na zarade i na to da ipak neko treba i te zarade i visinu tih zarada da kontroliše, mislim da stoji. Vi imate negde tri miliona bruto, čini mi se, godišnje po zaposlenom kao isplaćenu zaradu, bruto, ne kažem da je to neto i vidim sve veće i veće izdatke za vozni park i opremu. Verovatno se radi o računarskoj i nekoj drugoj opremi.Tako da su to, eto, neke sitne primedbe, ali u svakom slučaju vaš izveštaj pohvaljujem, smatram jako dobrim, jako objektivnim i zahvaljujem Hvala.Ako mogu samo da dodam na ovo što ste rekli gospodine Banđur, ne samo da možemo i da kritikujemo Agenciju, nego ja bih voleo i kada ne bismo toliko glorifikovali energetsku zajednicu.Znate zajednicu.Znate šta, najveći deo ovoga što ovde piše je pod pretpostavkom da nismo uradili ono što je tražila Energetska zajednica. Ista ta Energetska zajednica, koja je nostrifikovala kosovski prenosni sistem, ona može a „Transportgas“ ne može, ona ima imovinu ili nema. Ima našu imovinu koji mi i dan danas vraćamo i plaćamo. Tako da o dvostrukim aršinima, mislim da je isto tako potrebno i da se nešto kaže i ovde.Sa druge strane, naravno, vaš zadatak ovde je da vodite računa o nacionalnim i državnim interesima Srbije i o energetskoj bezbednosti i energetskom sistemu.Lično sam bio prisutan kada je tadašnji potpredsednik Amerike Bajden tražio od predsednika Vučića da mi više ne kupujemo ruski gas, nego američki tečni gas.

Znači, nevezano od svega što je gospodin Banđur govorio, personalna pitanja, preduzeća i sve ostalo, ovde je reč o kapitalnim stvarima za državu, za narod i zato mislim da je veoma važno i kada raspravljamo o svemu ovome da imamo to u vidu, da nam ne žele svi dobro, nego da žele da naš energetski sistem postane zavistan, da se rasturi i da na neki način ima to neke teške posledice.Izvinjavam se, samo sam želeo da dodam na ovo vaše.Reč ima narodni poslanik Zahvaljujem predsedniče Dačiću.Hvala vam i na ovoj diskusiji što ste se nadovezali na kolegu Banđura koji je imao iscrpno izlaganje ali vrlo kvalitetno. Ja sigurno neću moći u svojoj diskusiji da pratim nivo njegovog znanja i obrazovanja i ove oblasti, kao i kolege Tomića, kao i ukupno našeg kluba koji danas posebnu pažnju posvećuje ovoj oblasti.Ovo je oblast koja je izuzetno važna, jer razmatrajući ovaj izveštaj Agencije za energetiku Republike Srbije, mi istinski pokazujemo i ne samo interes o građanima kao krajnjim potrošačima, već i u svemu ovome što ste vi rekli gospodine Dačiću, o energetskoj suverenosti koju Republika Srbija ima u svakom segmentu i naravno da može sprovoditi određenu politiku, pa može podnositi i ovakve izveštaje koje u svakom slučaju mogu sa dosta sigurnosti svi građani Republike Srbije prateći ovaj prenos da shvate da država Srbija brine o njihovim interesima, brine o svemu ostalom što u pojedinim medijima ovih dana postala čitav niz spekulacija koje se tiču upravo vašeg sektora.Zato je jako važno i dobro što ste danas ovde. Pozivam takođe da se uključite proaktivno u diskusiju sa poslanicima i da odgovorite na određena pitanja koja ću i ja postaviti, čisto da bi danas kada već imamo priliku, kada toliko raspravljamo i pokazujemo interes, dali odgovore na određena pitanja koja traži javnost, ali pojedini mediji i određeni opozicionari špekulišu ne bi li stvarali zabune.Mislim da je vaša dužnost u tom kontekstu da date odgovore na određena pitanja, da razjasnite iz stručnog ugla određene špekulacije koje postoje u javnosti, o kojima ću da govorim u svojoj diskusiji.Ono što hoću na samom početku da kažem, obzirom da vašem izveštaju kada pročitate u sadržaju, vidite koliko važnih nadležnosti vi imate. Izuzetno važnih nadležnosti i za privredu i za ekonomiju i za stanovništvo i za svaki vid, da kažem, energetske bezbednosti naše države.U tom kontekstu hoću da se osvrnem na ono što možda nije dovoljno danas istaknuto, a to je da Republika Srbija u ekonomskom smislu, onom široko i dalje ima najjeftiniju cenu električne energije i da smo tu da kažem, lideri u smislu socijalne osetljivosti i cene električne energije kao socijalne kategorije još uvek. uvek. Samo nekoliko parametara, da Crna Gora koja ima niži ekonomski standard i prosečna primanja ima za 42,3% skuplju cenu ili visinu električne energije. Albanija koja ima 44% manja prosečna primanja ima 33% skuplju cenu električne energije. Severna Makedonija 13% itd. Čini mi se da samo Ukrajina ima jeftiniju visinu cene električne energije.Prema tome, to dovoljno govori o brizi, a i o strategiji našeg državnog vrha, naše Vlade Republike Srbije, pa i menadžmenta u javnim preduzećima, ali pre svega strateške odluke da „Elektroprivreda“ Republike Srbije ne bude do sada privatizovana. To je ključna stvar koja treba ovde da se istakne.Treba imati jaku političku državotvornu kičmu da izdrži te udare, interese velikih igrača na tom tržištu koji su Srbiju opkolili, praktično, sa svih strana. Praktično imamo još dva sistema u regionu, koja isto po sistemu spojenih posuda funkcionišu, a to je Elektroprivreda Republike Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske, naravno i Federacije BiH. Tu me pogotovo, s obzirom kao Srbina prekodrinskog Krajišnika, kako god da me nazovete raduje pre svega ono što je i u ovako teškim okolnostima Srbija uspela da najavi kapitalne projekte koje čekaju preko 50 godina.Prošle godine izjavom dva predsednika Vlade je najavljen kapitalan, istorijski projekat u u gornjem slivu Drine, HES Gornja Drina, novo preduzeće koje treba da se osnuje po principu 51% vlasništvo države Srbije i 49% vlasništvo Republike Srpske. Vuk Bjela kao istorijski projekat na Drini se čeka preko 50 godina. Upravo ova Vlada na čelu sa Anom Brnabić i država Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem pokrenula je ove procese koji su kapitalni procesi, obezbedila sredstva i očekuje se da u periodu idućih šest do sedam godina ovaj projekat od izuzetne važnosti, vrednosti 520 miliona evra bude i završen.Tu govorimo i o „Vuk Bjeloj“, ali pre svega o Hidroelektrani Foča i Hidroelektrani Palci, koji će biti istorijski važna za razvoj, ne samo Republike Srbije već i Republike Srpske, samim tim i BiH.Si oni

Republika Srpska takođe ima svoju Komisiju za energetiku i slične nadležnosti ima, praktično identične kao i vi što predstavljate danas nama u ovom izveštaju.U tom kontekstu je izuzetno važno istaknuti da sve ove stvari koje, znači da nismo naš najvažniji sistem Elektroprivrede privatizovali, da smo tri komponente ugradili koje su ključne u svemu ovome. Mi u našoj energetskoj politici imamo izuzetno izraženu socijalnu komponentu koja se izražava pre svega u visini cene električne energije za domaćinstva.Drugo je razvojna. U svakom kapacitetu i svi postojeći kapaciteti i novi pokazuju upravo ovu vrstu priče koja podrazumeva da Srbija ulaže energetske potencijale i ove tradicionalne i ove ekološke, zelene o kojima vi govorite, koje su moje kolege govorile, ali i ovaj aspekt koji se tiče vašeg izveštaja o regionalnoj saradnji. Prosto je neodvojiva priča da mi Drinu razdvajamo na dva dela. To su isti energetski sistemi. Ništa prirodnije nema od saradnje Elektroprivrede Republike Srbije i Elektroprivrede Republike Srpske. To su nekada bili zajednički sistemi. Vi me ispravite ako grešim. Nemoguće ih je razdvajati. Samo dobrom sinergijom, političkom voljom, odlučnošću mi možemo stvarati novu vrednost za domaćinstva s jedne i s druge strane reke Drine.U tom smislu, želim da vam postavim danas nekoliko pitanja da bi iskoristili ovo vreme da odgovorite na određene špekulacije koje ovih dana zbunjuju javnost Republike Srbije, a tiče se na ovo minimalno povećanje, koje se tiče povećanja iznosa naknade za obnovljive izvore energije. Molim vas da to rastumačite građanima, da ne moram ja kao narodni poslanik ovde, iako sam se dobro informisao, koliko malim povećanjima je reč u dinarskoj protivvrednosti koja spada u ovu kategoriju koja podrazumeva da i dalje imamo neuporedivo najnižu cenu u regionu i koliko smo u tom smislu konkurentni.Takođe, da nam kažete i ovde analitiku u smislu te priče kvota koje mi moramo da ispunimo u smislu zelene energije, koju mora da proizvodi Republika Srbija koncesija koje koncesionari koji proizvode na bazi prirodnih resursa, bilo da je reč o solarnoj energiji, bilo da je reč o vetroelektranama, bilo da je reč o malim hidroelektranama, koliko oni plaćaju koncesija, koliko dobijaju naknada i da se zna konačno jednom za sva vremena da tu nema nikakvih zloupotreba, zašto mi određene stvari moramo raditi. Kako se one dugoročno odražavaju na kvalitet života, na kvalitet vazduha, na kvalitet životne sredine u Republici Srbiji i zašto se to mora raditi.Molim vas, izađite i konačno razbijte tu priču jednom, da svi oni koji se javljaju pojedinim medijima, pokušavaju da zbune javnost Republike Srbije, zašto Republika Srbija to radi i kakvi su parametri u budućnosti, odnosno u kom pravcu mi idemo. Da li je to novi zakon o obnovljivim izvorima energije, koji su to načini u kojim će Republika Srbija svoj životni prostor, svoje resurse da zaštiti, a sa druge strane da pronađe mogućnost da što više zelene energije stvori, jer ona je budućnost ne samo za reke koje su možda u fokusu u ovom smislu reči najviše, već i za solarnu energiju, za vetroelektrane, naravno i za gas i za sve ostalo što u svakom slučaju ovih dana vidim da je udarna tema.Molim tema.Molim vas još jednom, imate odličnu priliku ovde zbog javnosti, zbog građana Republike Srbije, pa i zbog onih loših namera koje postoje, vaša je dužnost i verujem u vas da ćete dati odgovore koji su ispravni. Toliko, hvala.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani predstavnici Agencije, ja sam mislio da se ne javim za reč, imam poseban razlog. Danas je moj jedan težak dan, jer bivši predsednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, Slobodan Milošević je preminuo upravo na današnji dan u zločinačkom Haškom tribunalu u Ševeningenu i kao čovek, poslednji svedok u odbrani njegove, danas mi se mešaju posebna osećanja.Dozvolite ipak da kažem nekoliko rečenica.Šta reći posle uvaženih mojih koleginica i kolega koji su vrlo dobro ocenili ovaj izveštaj Agencije. On je zaista bio sveobuhvatan i transparentan. Nemam nešto posebno dodati, jedino da kažem da je ipak za ovih osam godina Srbija postala zemlja energetske efikasnosti. To nismo mogli 2012. godine ni zamisliti kada smo došli na vlast.Kada sam već uzeo reč, dozvolite da kažem nekoliko rečenica. Ovih dana kada sve naše institucije vode nepoštenu borbi protiv organizovanog kriminala, odmah da odam priznanje MUP-u i BIA-i, i drugim institucijama naše zemlje, pojedini opozicioni lideri u sadejstvu sa nekim inostranim elementima svakodnevno rade na satanizaciji predsednika Republike, Aleksandra Vučića, njegove porodice i njegovih roditelja.Ja sam na to upozoravao, ima šest godina ovde, svakih mesec dana u obliku poslaničkih pitanja i tužilaštvo nije mi nikada odgovorilo. Ako je odgovorilo, ništa konkretno nije što je vrlo indikativno.Nije ovde samo u pitanju satanizacija uglavnom predsednika Republike, ali i najbližih njegovih saradnika. Nažalost, i neki novinari, odmah da kažem da ima dobrih novinara, ali i neki novinari napadaju, ne samo predsednika Republike, Aleksandra Vučića, njegovu porodicu i njegove roditelje, nego napadaju i državu Srbiju i građane Republike Srbije nazivajući Srbiju ludnicom, a većinu građana Republike Srbije proglasili su ludim, a predsednika Republike totalno ludim.Dokaz, vi znate da ja nikad napamet neću da pričam i molim vas nemojte me slučajno vi predsedniče upozoravati kada citiram, po kodeksu moram tačno da citiram ono što stoji. Vi to

Hvala Bogu. Tužili su me već, dobio sam poziv. Možda vi to ne znate, ali ja sam dobio poziv.No, idemo dalje. Dakle, proglasili su ludim. Dokaz – TV pod kontrolom Dragana Đilasa to radi svakodnevno. Tako je bajna Vesna Mališić,

„da je Srbija ludnica“, završen citat, „većina građana ludo“, završen citat, „a da ključeve ludnice drži jedan čovek“, misleći na Aleksandra Vučića.Uvaženi Vučića.Uvaženi građani Republike Srbije, vi ste svedoci. Ja molim da oni demantuju da li je ovo istina ili ne. Predsednik UNS-a, gospodin Radomirović, joj je tada preporučio, pošto je i on bio gost emisije, da promeni profesiju, citiram: „da promeni profesiju“. Gospođa Olja Bećković se oglušila.Pitam razna udruženja novinara zašto nisu reagovali, je li ovo govor mržnje, a ovde iz konteksta

5. oktobra. Problem je što sada dolazi na videlo u naučnim časopisima i na zapadu i na istoku šta su radili.No, idemo dalje. Gospodin Ćosić

da li ga je opravdao prikazujući Republiku Srbiju bez Kosova i Metohije, i to pola časa u emisiji? Je li tako, uvaženi građani Republike Srbije?Kad smo već kod novinara i kod opozicionih naših kolega, jedan Đilasov savetnik u jednom institutu svakodnevno, ama svakodnevno satanizuje predsednika Republike i njegovu porodicu.

„Vučić je umobolni vođa“, završen citat. A 25. jula gospodnje 2020. godine rekao je… Ali pre toga dozvolite da kažem da je 21. marta 2020. godine rekla za predsednika Republike da je, citiram: „čovek iskrivljena lica“, završen citat, „i kompletni idiot“, a njegovo okruženje, mi da smo „moralne ništarije i potpuni glupaci“, završen citat.Uvaženi građani Republike, da li ste to ikad čuli u ovom visokom domu u zadnjih osam godina da smo to ikad rekli političkim protivnicima? Nikad nismo rekli.Je li to govor mržnje, gospodo novinari? Jeste li se oglasili o tome?Taj isti gospodin koji svakog drugog dana gostuje je sam za sebe rekao, ja ću završiti ovim citatom, ali je odradio posao. To zna Điki mafija zbog čega je odradio. Ovako je rekao 25.

CIA.Kad smo već kod tog dela, dozvolite da kažem da nam se javio, verovali ili ne, javio nam se ovih dana i gospodin koji je bio narodni poslanik, napustio nas odavde, Balša Božović, onaj sa Maldiva što nam se često javlja. Mi smo ga nazivali „golobradi sa Maldiva“. sa Maldiva“. Ovde je dolazio pet minuta, psovao nas, bežao van i to mu je bio zadatak.Pošto mene provlači kroz štampu, Balša Božović, obaveštavam vas, vas, građani Republike Srbije, osnovao je Akademiju za demokratiju Balkana, sa sedištem u Novom Sadu. Gle čuda, on i gospođa Jerkov. On je zaista patološki lažov. Dokaz. Najpre da kažem, lagao je o Aleksandru Vučiću, o njegovoj porodici, o predsednikovom bratu, o Marijanu Rističeviću, o doktoru Orliću, o doktoru Martinoviću i o vama, gospodine predsedniče, imam tri izjave. Gle čuda, u studiji koja se zove „Mapiranje lažnih vesti i širenja dezinformacija na zapadnom Balkanu“, urađenoj za Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta navodi se, navodi se: „Gle čuda, građani“, citiram da je najveći distributer lažnih vesti u Srbiji Balša Božović i Branko Dragaš, oni koji nas pljuju svako veče preko portala“.Ako ima

da se ovaj lažov bar izvini svim ovim narodnim poslanicima i Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici dr Aleksandru Martinoviću i dr Orliću i Marijanu Rističeviću i gospodinu predsedniku Skupštine Dačiću i mnogim narodnim poslanicima za koje je ovde lagao non-stop.Idemo

Kada su u pitanju već lažne vesti, ima jedan čovek koji svaki dan širi lažne vesti, a to je, ovo za novinara pre da kažem. Gospodo novinari, pored časnih novinara, obratiću se jednim citatom

pronađite se u ovom citatu. Citiram: „Posao novinara je da uništi istinu, da otvorenu lažu, da izvrću, da ozloglašavaju, da se klanjaju pred zlatnim teletom, da prodaju vlastitu zemlju i narod da bi zaradili hleb, i svi to znaju.

a mi plešemo“. Na koncu, završavam citat: „Naš talenat, naše mogućnosti i naš život vlasništvo su drugih ljudi. Mi smo intelektualne prostitutke“, završen citat, rekao je Džon Svinton, bivši šef osoblja u

ove gospode, ovih dana javio se naš uvaženi poslanik, bio je do kraja, kojeg smo i poštovali, a to je Đorđe Vukadinović, koji je optužio vlast za migrante.Neću, migrante.Neću, gospodine predsedniče da odgovaram, samo da dam jedan citat našeg političkog protivnika Gorana Ješića, koji je totalno na suprotnoj strani, ali je rekao za Vukadinovića, citiram – 16. avgust 2020. godine, citiram – Đoku Vlaha, treba tući jer je rekao da su migranti bili drogirani i pijani i pozvao na odgovornost policiju i komunalnu policiju. Nacionalističko govedo koje sebe zbog skupštinske apanaže sebe proglasio Vlahom. Ima problema sa migrantima, zaslužio je batine, gde-god da ga sretnemo, završen citat. Kad smo još kod opozicionih naših kolega…(Predsednik: Da li vi neki malo lepši citat?)Imam jedan izvanredan citat, gospodine predsedniče, a to je onaj koji je ovde napadao fizički u Skupštini Republike Srbije, a to je Boško Obradović, koji je bio ovde poslanik. Da građanima kažem ko je taj čovek,

Izvršio upad u opštinu Pećince, jel tako uvaženi narodni poslanici? Upad u kabinet Maje Gojković, jel tako uvaženi narodni poslanici? Upad u policijsku stanicu Guča, jel tako uvaženi narodni poslanici? Upad u zgradu RTS-a sa testerom, jel tako uvaženi i poštovani građani? Upad u zgradu Skupštine opštine Gornji Milanovac, jel tako gospodo iz tih krajeva? Pokušaj upada u REM, pokušaj upada u zgradu predsedništva Srbije, sećate se uvaženi građani Republike Srbije? Upad u zgradu Skupštine Grada Beograd, gospodine Mirkoviću vrlo dobro se sećate vi i gospoda iz Skupštine grada? Rušio ogradu ispred Skupštine Srbije, jel tako gospodo narodni poslanici? Upad u Narodnu skupštinu Republike Srbije sa zastavom i nasilno otvarao vrata ovde, mislio da mu je to peti oktobar. E, ovde sede neki drugi ljudi, koji to neće lako dozvoliti.Dalje, napad na dr Martinovića na sednici administrativnog odbora, jer tako članovi administrativnog odbora? Napad na novinarku PINK-a, jel tako uvaženi građani Republike Srbije?

Zatražio od Vojske Srbije da izvrši državni udar i uhapsi predsednika Vučića, sećate se uvaženi građani Republike Srbije? Zapretio Vučiću šamaranjem, tobože zbog izdaje Kosova i Metohije, a on je u ambasadi Amerike rekao kod otpravnice poslova, jedne gospođe Braš se zvala, ćutao ko zaliven i klimnuo

baš sada, baš zato, je pravi momenat da se intenziviraju napadi na njega iz svih raspoloživih oružja, jel tako uvaženi narodni poslanici? Jel tako Boško Obradoviću, koji sada ovo gledaš?

laže kao pas i od nesretnih ljudi pravi političku kampanju – završen citat.Uvaženi narodni poslanici, poštovani predsedniče Republike Srbije,

Motor ubrzane modernizacije Republike Srbije je naš predsednik Republike, Aleksandar Vučić. Dok naš predsednik čini nadljudski napore u modernizaciji Srbije i sprovodi politiku mira na Balkanu i u čitavom svetu, dotle Dragan Đilas, a za Evropu Đilaš satanizuje predsednika Republike Srbije, državu Srbiju, uvažene narodne poslanike i pojedine ministre. Znate zašto radi? Misli da će nas odvojiti od predsednika Republike. Džabe si krečio, gospodine Đilaš.Uvaženi predsedniče, svakako ću glasati za ovaj sporazum. Hvala Hvala